Вітаю вас! Ми сьогодні підписали Закон про мову, я впевнений, для вас це дуже важливо. Вітаю вас у Верховній Раді! Слава Україні! ІЗ Львів'яни… Прошу всіх заходити в зал, приготуватись до реєстрації.

Отже, колеги, прошу приготуватись до реєстрації. Будь ласка, заходіть у зал.

Отже, колеги, готові до реєстрації? Прошу зареєструватися для участі у вечірньому засіданні. Прошу провести реєстрацію.

358 народних депутатів. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, в мене є питання до усіх фракцій і до їхніх голів. Якщо можна, хвилинку уваги! Увага! Зараз у нас на розгляді стоїть блок питань місцевого самоврядування. Це є три питання: перше з них – про службу в органах місцевого самоврядування, друге – проект Закону про засади адмінтериторіального устрою, третє – щодо посилення державних гарантій для гірських і високогірних населених пунктів. Комітет просить там буквально на півгодини перенести розгляд цього блоку, вони проводять останні консультації. Наступним в нас стоїть проект Закону про фахову передвищу освіту. Чи можу я спитати, чи є підтримка? Є підтримка? Фахова передвища освіта – він стоїть наступним після блоку місцевого самоврядування. Є! "Блок Петра Порошенка", Артур Герасимов! Артур! Чи є підтримка Закону про фахову передвищу освіту? Є, так? "Народний фронт"! Тоді входимо і збираємо голоси.

попросив певну паузу для консультацій, щоб почати їхній блок. Тому зараз я пропоную наступний закон, який стоїть в нас в порядку денному: проект Закону про фахову передвищу освіту. А потім ми, пане Сергій, а потім ми будемо розглядати закони місцевого самоврядування. Отже, ми розпочинаємо розгляд проекту Закону про фахову передвищу освіту: 8321, 8321-1, 8321-д. І я прошу приготуватися народних депутатів Марченка Олександра, Кременя Тараса для доповіді, і також представника комітету. І, колеги, я ставлю на голосування пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Хто підтримує, я прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Зрештою, закон дуже вагомий і, я думаю, як ми його обговоримо повноцінно, це буде для і освіти, і українського парламенту позитив. І я буду запрошувати спочатку авторів, а потім – комітет, пане Олександр. Першим запрошую до виступу Олександра Марченка, потім – Тараса Кременя, а потім вже – голова комітету Співаковський. Олександр Олександрович, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, шановні працівники закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації, студенти коледжів, технікумів. В 2014 році при прийнятті Закону "Про вищу освіту" коледжі, технікуми увійшли в склад вищої освіти, так званий, відбувся, перехідний період. Але з грудня 2014 року коледжі і технікуми мають вічну проблему – проблему з визначенням фінансування. Пам'ятається, що в грудні 2014 року ми мали з вами довгу нічну епопею для того, щоб включити фінансування, і це відбувається з року в рік. І дякуючи зусиллям ваших, колеги, Комітету освіти, ми прийняли в 2017 році законопроект 5240, де до 1 вересня 2019 року коледжі і технікуми залишаються в складі фахової передвищої освіти. Колективи коледжів, технікумів, Асоціація коледжів, технікумів, ради директорів, багато інших громадських організацій за два роки напрацювали професійний, прагматичний законопроект про фахову освіту, передвищу освіту. Це є той законопроект, який сьогодні повинен об'єднати зал. Ключовими моментами, які є в Законі про фахову передвищу освіту (№ 8321) є автономія. Автономія, яка може принести якість освіті, ті надбання, і та робота, яка велася в обласних асоціаціях, та робота, яка велася Асоціацією коледжів, технікумів по всій території, сьогодні стала доопрацьованим законопроектом 8321. Що цей законопроект об'єднує? Цей законопроект об'єднує понад 700 навчальних закладів. Цей законопроект об'єднує 400 працівників коледжів, технікумів. Цього законопроекту чекають 400 тисяч студентів коледжів, технікумів. У вересні, коли приймався Закон "Про освіту", був визначений складник фахова передвища освіта, де колишні навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації повинні стати окремим складником, і вони повинні мати окремий закон. Саме на виконання норм про освіту ми відпрацювали даний законопроект, і він внесений в зал. Я хочу подякувати вам, колеги, бо законопроект підписали 259 народних депутатів. опрацьований комітетом освіти декілька разів. І 16 липня 2018 року він є на реєстрації у Верховній Раді. Що він визначає? Визначає державну політику, визначає сферу діяльності та місце фахової передвищої освіти, закріплює державне фінансування закладів фахової освіти. Бо цей законопроект, згідно висновку науково-експертного управління Верховної Ради, повинен одночасно розглядатися Законом, який зареєстрований у Верховній Раді, 8460. Даний законопроект є про фінансування професійно-технічної фахової освіти. Він закріплює найкращі традиції, які є багаторічним досвідом, який сформували коледжі, технікуми. І важливим документом, який закріплює дану ланку освіти, даний складник освіти, є те, що сьогодні нічого краще не зшиває Україну, ніщо краще не повинно об'єднати цей зал, як закони про освіту. Фахова передвища освіта в Україні, яка сьогодні потерпає від того, що виїжджають діти за кордон, товариство, в Україні, яка сьогодні бореться за розвиток усіх галузей в економіці, потрібно прийняти цей законопроект. Бо дуже багато в нас йде розмов про те, що ми повинні зберегти наших дітей в Україні, ми повинні впливати на відродження української економіки, ми повинні сьогодні мати впевненість в майбутньому. І закони про освіту повинні об'єднати зал і всіх народних депутатів, починаючи від Сєвєродонецька, закінчуючи народними депутатами від Західної України. Ще раз хочу подякувати товариству, всім народним депутатам, співавторам. Хочу подякувати Асоціації навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. Хочу подякувати Комітету освіти, і хочу подякувати всім тим працівникам освіти, які патріотично на протязі багатьох років спільно працювали з нами і напрацювали робочий, практичний, професійний Коли мова йде про законопроекти, які йдуть після законопроекту номер 8321, то я ще раз хочу наголосити, якість освіти, впевненість в завтрашньому дні дають самостійність наших закладів освіти. Шановні колеги, я хочу підтримати даний законопроект і хочу просити вас, Андрій Володимирович, і всіх колег в залі підтримати законопроект 8321 за основу. І я впевнений, що цей законопроект – це бачення майбутнього України, турбота про наших дітей, і даний законопроект об'єднає весь зал. Дякую за увагу. я перепрошую, пане Марченко, поверніться, будь ласка. Відповідно до повної процедури ви маєте відповісти на запитання. Дякую дуже. І прошу провести запис для запитань.

в навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, професійно-технічних училищах! Ясно, що такий закон нам потрібен. І цей закон повинен був бути ще на початку 90-х років. Те, що жоден уряд, жодне Міністерство освіти і науки не спромоглися до цього часу підготувати такий закон і прийняти його, це призвело до того, що у нас професійно-технічна освіта, освіта, вища освіта І-ІІ рівня акредитації - те, що в нас народ розуміє як технікуми, - фактично зубожіє. І це призвело до того, що у нас фактично випали ці дві… Я дякую колегу за підтримку, за те бачення і ту позицію, яку пан Курило завжди надавав при розробці, опрацюванні і в співавторстві законопроекту 8321 про фахову передвищу освіту. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Головка Хочу подякувати Олександру Марченку за таку плідну активну роботу в розробці цього законопроекту. Я знаю, що туди було долучено багато експертів, в тому числі самих педагогів, які працювали над тим, щоби дійсно покращити, адже в нас сьогодні дуже гостра проблема якраз є з з фаховою передвищою освітою. Я хочу вас запитати, Олександр Олександрович, якщо цей законопроект приймемо, ви вірите в те, що нам вдасться все ж таки переорієнтувати молодь, що вона вернеться в Україну, що тут буде навчатися і тут буде мати перспективу отримати робочі місця, і мати все ж таки орієнтир на Україну, а не за кордон? Адже, я так розумію, що зміст цього законопроекту якраз і в цьому полягає, щоби розвинути якісну фахову передвищу освіту, в майбутньому що людина може отримувати орієнтацію в тому, щоби працювати в перспективі і отримувати перше робоче місце. Дякую. Дякую, Михайло Йосипович, за підтримку. Дякую за запитання. Я впевнений, що фахівці, які сьогодні виходять і випускаються, і отримують дипломи молодших спеціалістів, - це є перші сьогодні платники податків. Це є перші працівники, які йдуть на виробництво, фахівці, які відповідають за випуск якісного продукту. А під час війни це є ще і перші захисники. І от сьогодні турбота про професійну технічну освіту, турбота про фахову передвищу освіту – це є саме необхідний аргумент для того, щоб наша молодь з молодих років не шукала себе в інших краях, находила себе в українській економіці. І статистика показує, що випускники коледжів, технікумів найчастіше знаходять роботу в Україні і вони є найбільш потрібні Україні. І я впевнений, що при прийнятті

якісну освіту і ми будемо мати якісних фахівців. І капіталізація коледжу, технікумів – це капіталізація людського капіталу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І я запрошую до слова народного депутата Івана Спориша. Іван Спориш, Вінниччина, 15 округ. Звичайно, законопроекти ми повинні сьогодні прийняти, розглянемо всі три. І дійсно, вже сказано доповідачем ключове - це автономія і якість, і його, мабуть, чекають, даних законопроектів, як ви вже сказали, 400 тисяч студентів. І передвища ця освіта – це коледжі, технікуми і таке інше. Як ви вже сказали, це повинна, ну, можливо, в якихось відсотках йти на державне забезпечення. Але у мене таке запитання. Звичайно, ми повинні не жаліти коштів, щоб мати фахівців, тут питань немає. Але яка сума потрібна для того, щоб все-таки дані законопроекти відповідали дійсності і працювали, дійсно, на наших дітей і на наших фахівців? Дякую. Пане Іване, я дякую вам в першу чергу, що ви є співавтором законопроекту. Співавторами є 259 депутатів. Ви сказали ключові слова – автономія і якість. Ці два зрівняння, вони нерозривно пов'язані між собою. Якщо ми розглядали законопроект в який потрібно з бюджету 5,7 мільярда, ну, це зрівняльна цифра 2017 року, то я впевнений, що українська держава і люди, які наділені виконувати основні функції держави, виконавча влада повинна забезпечити в унітарній державі, якою є - да? - і освіта є отим головним зшиваючим механізмом і тим механізмом, який надасть на майбутнє, то це не є гроші для того, щоб не забезпечене фінансування закладів фахової фахової передвищої освіти. І такі гроші в Україні є. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ви можете зайняти своє місце робоче. І я запрошую до доповіді автора альтернативного законопроекту – народного депутата Тараса Кременя. Тарас Кремінь, "Народний фронт". І насправді, хоча мова і йде про те, що цей законопроект є альтернативним, я хотів би його спочатку презентувати, а потім пояснити суть філософії розвитку фахової передвищої освіти в Україні, а також дещо пунктиром позначити позицію нашого Комітету з питань науки та освіти. Так, справді 8 травня 2018 року ми з колегою Ігорем Бриченком зареєстрували законопроект 8321-1 про фахову передвищу освіту, який встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи фахової передвищої освіти, створює умови для співпраці державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і бізнес-закладів, що здійснюють освітню діяльність у сфері фахової передвищої освіти на принципах автономії, поєднання освіти з виробництвом, самореалізацією особистості, забезпечення потреб людини і суспільства у фахівцях відповідної кваліфікації, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері фахової передвищої освіти. І це жодним чином не якесь ноу-хау, це відповідне продовження для реалізації концепції розвитку освіти в Україні. Бо хочу нагадати, що в контексті прийняття рамкового Закону "Про освіту" ми так само передбачили різні рівні освіти. І тому фактично поява законопроекту 8321-1 - це є логічне продовження законодавчого забезпечення рівнів освіти. Тому зрозуміло, що в нашому законопроекті ми змогли об'єднати не тільки напрацювання, які є у різних у різних галузях на рівні громадських організацій, асоціацій, закладів фахової передвищої освіти, і той величезний досвід, який нам пропонує ринок праці, але й, зрозуміло, той європейський досвід, який дозволяє сьогодні не просто змінити модель, а запропонувати якісно інше бачення системи фахової передвищої освіти. Бо, разом з тим, ми змогли максимально зосередити свою увагу і на внесенні змін до тих діючих законопроектів, які для нас є принципово важливими. Це такі, як уже було сказано, Закон "Про вищу освіту" 2014 року, це Закон "Про освіту", а також до низки інших законодавчих ініціатив, які мають місце і дають продовження. І зрозуміло, що ні в кого сьогодні не виникає успіх "Нової української школи" і ефективність Закону "Про освіту". Так само ні в кого не виникає ефективність існування Закону "Про вищу освіту", який так само має відповідне вдосконалення. Але що хотіли ми запропонувати цим законопроектом. Зрозуміло, що широке поле співпраці і діалогу із середовищем. Це зрозуміло, що і шанс для інших рівнів освіти, і фахової передвищої освіти в тому числі. Бо, на превеликий жаль, раніше були проблеми, але ми своїм документом визначили такі поняття, як "мистецька освіта" і її фахове існування, такі поняття , як "спортивна освіта". І, очевидно, вперше за останнє десятиліття ми максимально професійно поставилися до такого поняття, як "військова освіта", яка набула особливого значення в умовах російської агресії. Крім всього іншого, дуже чітко виписані всі основні норми, включаючи і основні положення, включаючи і структуру фахової передвищої освіти, типи закладів фахової передфахової освіти. І тут би я хотів зупинитися на наступному. Це такі поняття, як "фаховий коледж", який дає можливості для реалізації концепції такої освіти в регіонах. Це можливість створення регіональних багатопрофільних центрів фахової передвищої та профільної освіти. І зрозуміло, що коледжі і ліцеї, які так само дають можливості і шанси. Третя важлива складова - це структура фахової передвищої освіти безпосередньо закладів освіти, яка побудована за кафедральним принципом. Крім того всього, ми прописали чітко питання виборів керівників таких закладів, питання студентського самоврядування, існування гуртожитків і також створення студентських гуртожитків і питань їх існування. Не менш важливе - це питання взаємодія з органами місцевого самоврядування і питання автономії. На превеликий жаль, заклади фахової передвищої освіти сьогодні у нас кардинально, критично потребують якісного фінансування з боку органів місцевого самоврядування, і цих прикладів дуже багато. Ще дуже важлива складова, на якій я хотів би зупинитися, - це те, що цей законопроект проклав, так би мовити, дорогу до широкого обговорення взагалі проблеми фахової передвищої освіті І тому я хочу подякувати тим, хто максимально зосередив свою увагу і долучився до розробки на майданчику Комітету освіти і науки законопроекту 8321-д, який є третім у низці цих законопроектів, але в жодному випадку він не є альтернативним. Тут би я хотів би зробити свої зауваження для того, щоб широкий загал наших колег, які розуміються на проблемах фахової передвищої освіти, розуміли: 8321-д є основним, є базовим, який може і повинен стати основним до прийняття і ухвалення Верховною Радою України. Незважаючи на те, що у нас є така багатовекторність, незважаючи на те, що велика кількість авторів з числа народних депутатів України долучилися до їхнього написання і підготовки, я все-таки вважаю, що базове ухвалення 8321-д є основою основ для справжнього органічного проєвропейського вектору розвитку фахової передвищої освіти. І тут, я думаю, більше скаже перший заступник голови комітету Олександр Співаковський, але я хочу підкреслити ще одне. 8321-1, який є альтернативним, він є проміжною ланкою, але в той же час він є набагато кращим за 8321 за рахунок своєї витонченості, за рахунок своєї аргументованості, за рахунок того, що він є є предметом обговорення і позитивних відгуків. Хочу подякувати тим колегам, які в регіонах взяли участь у наших регіональних нарадах, а вони відбулися фактично в усіх областях. Хочу подякувати Міністерству освіти і науки України за те, що вони долучилися до цього обговорення. І ми в жодному випадку не хочемо бути контраверсійними до державницької позиції. Тому я вважаю, що 8321-1 є альтернативою. Але 8321-д, який зараз ми будемо презентувати, він є консолідованим законопроектом від імені нашого комітету, співавторами якого стали всі, без виключення, співавтори і народні депутати від Комітету з питань науки та освіти. Дякую. Дякую. Прошу залишатися коло трибуни. І прошу провести запис для запитань. Запрошую до слова народного депутата Івана Спориша. Іван Спориш, Вінниччина, 15 округ. Звичайно, як було сказано, хочеться подякувати пану Тарасу Кременю, що дійсно він от прекрасно розуміє всі три законопроекти і, як вже було сказано, об'єднав напрацювання всіх законопроектів і таке інше. І необхідно це зробити, і це було б дуже добре, щоб ми мали фахівців, мали. Ми знаємо прекрасно, що в перспективі ми будемо зараз шукати, бігати за кожним за кожним фахівцем своєї справи. І це дійсно питання номер один. Я думаю, що ми повинні дійсно… Я хочу подякувати, насамперед, за розуміння пана Тараса. І, дійсно, це дуже розумно, що ми повинні вийти і об'єднати всі три законопроекти у єдине ціле. Але обов'язково сьогодні проголосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу, пане Тарас. Я хочу вам відповісти реплікою, що, насправді, у нас є три законопроекти. Але 8321-д, який є напрацюванням і консолідованим рішенням нашого комітету, я пропоную, щоб все-таки він був базовий. Бо він вбирає в себе всі норми запропонованих альтернативних документів, він є обговореним і підтриманим професійним середовищем, він є результатом тісної співпраці з ринком праці, з органами місцевого самоврядування. І він по-справжньому дає шанс на розвиток фахової передвищої освіти. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Андрія Іллєнка. 16:33:44 ІЛЛЄНКО А.Ю. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Я хотів би задати питання стосовно такого явища, як автономія цих закладів освіти. Якщо ми говоримо про саме коледжі і технікуми, яка міра автономії передбачається в вашому законопроекті для цих закладів, я маю на увазі фінансова, організаційна, для того, щоби вони могли ефективніше використовувати можливості для розвитку, і, власне, те, щоб в нас ця галузь і ця ланка освіти, вона в нас, дійсно, мала можливість розвиватися і ми мали ефективну систему, яка готує кадри для всієї України в цьому напрямку? Дякую за запитання. Я вважаю, що одним із тих мірил, яке повинно стати підтвердженням автономізації закладу, може полягати в наступному. Хочу сказати, що в нашому законопроекті 8321-1 ми запропонували таку норму, яка зрештою перейшла і до 8321-д. Це таке поняття, як створення органів нагляду або так званих наглядових рад, які в якійсь мірі є рівнем взаємодії між органами місцевого самоврядування, ринком праці та закладом освіти. З іншого боку, вони є реальним стимулом для того, щоб заклад фахової передвищої освіти був максимально самостійним. Незважаючи на декларативність кожного із цих законопроектів, власне, 8321-д відповідає всім нормам автономізації закладу. Тому я сподіваюсь, що народні депутати, власне, його і будуть підтримувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Івана Савку. Дякую, пані головуюча. Я хочу подякувати всім співавторів трьох законопроектів фахової передвищої освіти, це іменно ті законопроекти, які необхідні для нашої держави, особливо для нашої молоді, тому що ці законопроекти необхідні були з 90-х років. Перш за все, я хотів би звернути увагу по поводу підготовки військової освіти, де в законопроектах сказано, це іменно ті військовослужбовці, які готові стати до строю підготовлені в фаховому напрямку. Тому, пане Тарасе Дмитровичу, я до вас хотів би звернутися. Що стосується сумісного, будемо говорити, законопроекту, прописати сумісну роботу із Збройними Силами України для того, щоб був певний результат і, само собою, фінансування в цьому напрямку, що стосується фахової підготовки військовослужбовців, майбутніх військовослужбовців, в даний час, коли Україна шостий рік веде війну з Російською Федерацією. Дякую. Я хочу подякувати своєму колезі за акцентування на питаннях військової освіти, вони є сьогодні вкрай важливими та актуальними. На превеликий жаль, у нас є такі області, де є заклади фахової передвищої освіти, але, на превеликий жаль, немає закладів військової освіти, і це величезний мінус, який дуже сильно впливає на рівень підготовки наших юнаків і дівчат до дорослого життя. Хочу сказати, що однією з тих важливих норм, які є принципово важливими в нинішніх умовах, - це такі поняття, як мова освіти, і дуже добре, що Закон "Про освіту", ця категорія перейшла до 8321-1 і 8321-д, а також питання академічної доброчесності. Я все-таки вважаю, що молодь, яка навчається у закладах фахової передвищої освіти, повинна і на цьому рівні здобувати ті кваліфікації, які допоможуть їй у подальшому професійному зростанні. Дякую. У нас завершився час, вичерпаний. Дякую, пане Тарасе. І ми переходимо до наступного співдоповідача. Я запрошую до співдоповіді доопрацьованого законопроекту 8321-д першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти народного депутата Олександра Співаковського. Прошу. Шановні колеги, перше, з чого я хотів би розпочати, звертаюсь до всіх вас, хто тут, і звертаюсь до тих, хто пішов: всім вам скоро йти на вибори. Ми повинні зрозуміти, що, якщо ми не приймаємо цей законопроект, з 1 вересня всі технікуми і коледжі залишаються без правового забезпечення, тобто їх немає.

І ми сказали тоді, що І-ІІ рівень – це не вища освіта, і сказали, що протягом наступних двох років ми вирішимо питання того, що це таке: технікуми і коледжі. Ми не сказали ні за два роки, ні за три роки, і навіть не за п'ять. Таким чином, якщо ми сьогодні не проголосуємо, хай кожний освітянин, який працює у сфері технікумів і коледжів розуміють, що питання цілої ланки освіти, яка залишається без законодавчого забезпечення, вирішена не буде. Тепер щодо того, як це відбувалось. Ми отримали законопроект нашого шановного колеги пана Олександра Олександровича Марченка, 8321. Після того, коли був отриманий цей законопроект, Міністерство освіти і науки України, яке сьогодні представляє заступник міністра Юрій Михайлович Рашкевич, дало через народного депутата Кременя свій законопроект. І Комітет з питань науки і освіти залишився в ситуації, коли ми повинні були знайти відповідний компроміс, бо далі залишати цю сферу без законодавчого забезпечення було неможливо. Що ми зробили, комітет, що зробив? Ми створили робочу групу, ввійшли сто експертів, більше ніж сто експертів. Робочу групу очолювала наша шановна колега Ірина Мирославівна Констанкевич, яка відпрацювала разом з секретаріатом, разом з нашими помічниками наших народних депутатів, і ми вийшли, дуже складно, але вийшли на компромісний варіант. Ми шукали різні варіанти, в тому числі варіанти, які взагалі б поєднували профтехосвіту разом з технікумами і коледжами і дали б можливість створити інституції, які б мали такий вигляд інтегрований. На жаль, нас не підтримала спільнота з технікумів і коледжів, і з ПТУ. І ми вирішили, що це буде вирішувати два законопроекти: Закон про фахову передвищу освіту і Закон про профтехосвіту - на таке рішення ми вийшли. Це було дуже складне рішення. Чому? Я… ну, взагалі, я шпаргалки не використовую, бо шпаргалка – це перший крок до плагіату і недоброчесності. Але, що стосується компромісних моментів, дивіться, перший момент, навколо якого були баталії, - це щодо визначення рівня фахової передвищої освіти, бо ще в технікумах і в коледжах хотіли, щоб вони називались і входили в структури вищої освіти. З іншого боку, вони не хотіли, щоб вони прирівнювались до рівня профтехосвіти. В результаті знайшли компроміс, який був в тому, що вони залишаються на п'ятому рівні, а дескриптори, які фактично визначають компетентності професійні тих людей, які вони випускають, ми взяли шостого рівня. І таким чином тут був знайдений компроміс. Наступне: щодо назви освітньо-професійного рівня. Шановні колеги, пан Береза, пан Береза… звертаюсь, пане Бориславе, ви ж самі не любите, коли розмовляють під час… Шановні колеги, це ж питання цієї ланки освіти освіти в Україні, це сержантський склад фактично нашої економіки. Є… інші слухають. Шановні колеги, я буду витрачати час, ну, я перепрошую. Дивіться, що ми зробили, знайшли компроміс, і це буде називатися "фаховий молодший бакалавр". Чи гарно це? Ні. Але це був той компроміс, коли і ланка освіти погоджується з тим, міністерство погоджується і комітет це сприймає як компроміс. Далі. Було наступне питання від наших коле: від "Свободи" щодо Наглядової ради. Дивіться, тут були великі але ми знайшли компроміс, який стосується того, щоб, з одного боку, забезпечити певну автономію, бо це – автономія навчального закладу з точки зору формування навчальних планів, з точки зору формування викладацького складу, з точки зору прийняття тих чи інших проектів. А, з іншого боку, ми розуміємо: держава є власником. А якщо держава є власник, вона повинна мати регуляторні форми впливу, непрямі, недирективні, але форми впливу. Таким чином виписана структура наглядова і функції наглядової ради, щоб забезпечити якраз баланс між тим, що може вирішувати технікум, коледж, тобто ті, хто знаходяться в системі фахової передвищої освіти, і засновник мав важелі впливу. Це певний компроміс. Наступне – фінансування. Отут дуже важливо. Ми домовилися, це були також складні дискусії, що технікуми і коледжі будуть мати можливість мати багатоканальну систему фінансування, щоб і держава, тобто державний бюджет мав можливість фінансувати, і місцева влада мала можливість фінансувати, і бізнес мав можливість фінансувати. Взагалі, шановні колеги, я звертаюсь до вас: кожний рік, коли ми приймаємо бюджет і Бюджетний кодекс, ми маємо проблему того, що одноканальна система фінансування – це не є нормальним, воно не дає можливість системі і вищої освіти, і освіти, і фахової передвищої освіти розвиватися. Це не є нормальним. Тому тут передбачено, якраз в цьому законопроекті. До речі, якщо ми до 1 вересня не приймемо цей законопроект, вже Міністерство фінансів буде вирішувати тоді напряму долю технікумів і коледжів, щоб ми це зрозуміли. Таким чином ми це виписали. Наступне. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, також воно виписано таким чином, щоби вирівняти в правах тих, хто йдуть зі шкіл або з інших навчальних закладів. Наступне – прийом на навчання. Статтею 43 законопроекту визначено, що прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на основі вступних випробувань, і там також або шлях може йти через школу, або через ЗНО, або напряму. Єдине, що там добавляється 25 відсотків, якщо дитина прийняла рішення і йде через ЗНО. Тобто вважається, що вона повинна мати преференції, бо вона все-таки поступає через те, що визнає держава. Шановні колеги, ще дуже важлива річ: вперше статтею 31 визнали, що може бути тільки два типи закладів - це фаховий коледж і це військовий коледж сержантського типу. Спеціально виділяємо, бо оборона і так далі має свою специфіку. І тому я і кажу, що коли ми кажемо про технікуми, коледжі, ми кажемо про сержантський склад нашої економіки. Якщо ми кажемо про інший тип, то він називається "військовий коледж сержантського типу".

фахова передвища освіта через ліцензування може мати відповідні програми не тільки фахово молодшого бакалавра, але і молодшого бакалавра, і бакалавра, і це також є важливо. Бо якщо історично це дуже потужний навчальний заклад, навчальний заклад, то чому він... і він має, і він має певне забезпечення кадрове, і певну технологічну базу, то чому йому не дозволити

Таким чином, шановні колеги, що ми обіцяємо? Що, якщо ми приймаємо наш, 3821-д, компромісний варіант, ми розуміємо, що там є ще позиції, по яким потрібно відпрацювати і знайти компроміс. Але якщо ми приймаємо, ми обіцяємо терміново на нашому на нашому засіданні комітету ще раз підтвердити повноваження робочої групи. Ірина Мирославівна, якщо вона погодиться як голова підкомітету, вона очолить цю групу, ми доопрацюємо ми повинні до липня зайти з цим законопроектом, проголосувати у другому читанні. Все, тоді з 1 вересня ми можемо сказати, що технікуми і коледжі в системі освітнього простору України не тільки існують, а будуть займати одну з важливих елементів інноваційної економіки України. Шановні колеги, прошу всіх повертатися. Це голосування є дуже і дуже важливим. Дякую всім вам.

Просимо зараз записатися на обговорення від фракцій. Немає застережень, якщо по дві хвилини буде від фракцій?

по дві хвилини зараз будуть виступи. Пан Кодола від "Народного фронту".

я як представник Чернігівщини, мажоритарник, хочу передати звернення від всіх навчальних закладів І-ІІ ступеня акредитації: це і Ніжинський медичний коледж, наш Ніжинський агротехнічний коледж, коледж культури та мистецтв, заклади такі самі, які працюють в Чернігові, в Прилуках, дуже просять підтримати цей законопроект і зберегти саме коледжі і технікуми, які готують таких потрібних на сьогодні фахівців для нашої держави. Тому прошу підтримати. Наша фракція голосує "за", і підтримаємо, голосуємо за ці важливі законодавчі ініціативи. Дякую.

Для початку я звертаюся до президії. Регламентом передбачено 3 хвилини. І я думаю, коли ми приймаємо системний закон, не потрібно поспішати. Потрібно обговорити, щоб було розуміння, про що йдеться, а тим паче, що закон є надзвичайно складним. І зрозуміло, що цей закон, коли його прийме Верховна Рада України, не буде діяти, якщо ми одночасно не приймемо зміни до Бюджетного кодексу. Це буде нагадувати ті рішення, які прийняла Верховна Рада щодо Закону "Про освіту", а зараз ми маємо масові звернення, скажімо, від працівників дитячих установ, дитячих садочків про те, що не виконуються норми Закону про підвищення їм заробітної плати. Радше цей закон нагадує закон про управління системою базової передвищої освіти. Дуже багато місць відводиться перетягуванню повноважень і натягуванню повноважень у тому числі на орган виконавчої влади. Фінансування. Воно багатоканальне, але якщо ми чітко не пропишемо до другого читання, це призведе до такого явища як регіональний егоїзм, коли фінансування місцевими органами влади цих закладів не буде здійснюватися або буде здійснюватися виключно в тій частині, яка їх цікавить. І ще один момент: щодо обсягу автономії. Вона виписана більш-менш чітко у частині відповідальності, але про автономію говорити нереально. І тут правильно ставили питання народні депутати України. І ще один момент - це вибори керівників цього закладу. Треба чітко прописати: якщо колектив визначився, ніяких лазівок для міністерств і відомств залишати не потрібно, щоб вони протягували своїх людей. І ще один момент

Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" до слова запрошується Мельник Сергій Іванович. Шановні колеги, я хотів би нагадати і звернути вашу увагу, що, як ви пам'ятаєте, при формуванні державного бюджету нами було збільшено фінансування на 800 мільйонів для І-ІІ рівня акредитації. І таким чином ми забезпечили в цьому році фінансування на 10 місяців. Технікуми, коледжі мають фінансування на 10 місяців, а що далі? Особливо це стосується тих закладів закладів І-ІІ рівня акредитації, які є структурними підрозділами ІІІ-ІV рівня акредитації. Сьогодні одна з проблем – це те, що фінансування здійснюється

тих, хто є випускниками технікумів чи коледжів. Ви як ніхто знаєте ціну цьому рівню освіти, тому при доопрацюванні цих проектів потрібно в першу чергу врегулювати питання фінансування. передвища фахова освіта, так і профтехосвіта, вони мають шкільний компонент. І є освітня субвенція, яка має йти на шкільний компонент. Сьогодні батьки, багато батьків, які оплачують навчання дітей за контрактом, також сплачують за отримання дитиною шкільної освіти. Так не повинно бути. Має бути регіональне замовлення, має бути державне замовлення і має бути освітня субвенція, яка чітко буде враховуватися, якщо діти старшої школи йдуть на навчання у заклади І-ІІ рівня акредитації. Тому при доопрацюванні я просив би профільний комітет особливо звернути увагу на питання фінансування, врегулювати ці питання, інакше без питань… Питання організаційні більш-менш врегульовані. Потребує доврегулювання питання фінансування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, я звертаюся… Зараз я дам слово. Я звертаюся до усіх депутатів і голів фракцій. На голосування ми вийдемо орієнтовно в 17:10-17:15. Я розумію, що повна процедура і багато хто вийшов на консультації. Я прошу усіх до 17:10 повернутися в зал. І прошу голів фракцій змобілізувати народних депутатів, в 17:10 ми перейдем до прийняття рішення. Зараз від групи "Відродження" я надаю слово Кулінічу. Будь ласка, включіть мікрофон. Дякую. Олег Кулініч, 147 виборчий округ, Полтавщина. Шановні колеги, надзвичайно важливі законопроекти ми зараз обговорюємо, і це не вперше, тому що та ситуація, яка склалася в системі профтехосвіти, в системі фаховій передвищій освіті, надзвичайно критична і важка. Тому що відсутність фінансування, відсутність стратегій розвитку… Я, наприклад, постійно отримую дзвінки, постійно на окрузі керівники цих закладів, училищ, технікумів, стурбовані величезними проблемами які зараз існують. Наприклад, от останнього часу я мав розмову із керівником Хомутецького ветеринарно-технологічного коледжу, що на Миргородщині. Люди стурбовані: відсутність фінансування, відсутність нормального розвитку матеріально-технічної бази, взагалі ситуація дуже складна. Тому обов'язково треба підтримувати той законопроект, який має найбільшу підтримку в сесійній залі. І обов'язково треба голосувати зміни до Бюджетного кодексу, тому що ми повинні це зробити і довести до логічного завершення, щоб законопроект перетворився в закон і працював як закон. Повинно бути нормальне фінансування. праці переповнений юристами, переповнений іншими спеціальностями, але фахового працівника, який би працював в аграрній сфері дуже складно знайти навіть на нормальну і гарну заробітну плату. Тому обов'язково треба підтримувати ці законопроекти, той, який має найбільшу підтримку, і давати можливість нормально розвиватися професійно-технічній і фаховій передвищій освіті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії до слова запрошується Олег

Ми підтримуємо законопроект, який дасть можливість розвиватися і мати фінансування коледжам і технікумам. Водночас ми вважаємо, що цього недостатньо для відновлення економіки країни, для отримання освіти дітьми, особливо з багатодітних сімей, діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей. Уряд, влада Порошенка під диктовку Міжнародного валютного фонду підписали Меморандум про скорочення видатків бюджету. І за чий рахунок скорочують? Не за свій, а за рахунок тих, хто не може себе захистить, за рахунок сімей з селян, робітників, людей праці, позбавляючи можливості дітей цих сімей отримати навчання, отримати багаж знань, який потім зможе їх годувати в житті. І тому скасували державне фінансування професійно-технічної освіти, переклали це на місцеві бюджети. І що робить місцева влада? Закривають ці заклади для того, щоб зекономити 3 копійки. І ніхто не думає про сироту, ніхто не думає про селянина, ніхто не думає про робітника, про дітей, які шукають де заробити ту нещасну копійку. Тому що діти Президента сидять в парламенті, а діти робітників і селян, в кращому випадку, на базарі або в Польщі. Тому ми вимагаємо, крім прийняття закону, який забезпечить стабільне фінансування професійно-технічної освіти: коледжів, технікумів, - ми вимагаємо зміни до бюджету, відновлення державного фінансування професійно-технічної освіти. Не кожен може бути міністром, депутатом, прокурором чи суддею. Для того щоб була сильна країна, нам треба менше депутатів, менше прокурорів, менше суддів, більше робітників фахових, освічених і високооплачуваних, щоб люди отримали достойну зарплату за свою роботу. ГОЛОВУЮЧИЙ. І від фракцій заключний виступ - Вадим Івченко від "Батьківщини". А потім буде 9 хвилин від народних депутатів. Будь ласка. Володимир Михайлович вказав на слабкі сторони даного законопроекту, який потрібно доопрацювати, в тому числі і визначити зміни до Бюджетного кодексу, і направити фінансування для того, щоб даний закон працював. я хотів би, щоб ми чітко зрозуміли, який же статус буде цих установ, і головне – які освітні програми. Чому. Тому що, наприклад, аграрні вузи кого тільки не готують: і лінгвістів, і юристів, і містобудівників, і журналістів. Але скажіть, будь ласка, як ці спеціальності впливають на розвиток сільських територій? В ринкових умовах я радий тому, що ми сьогодні запроваджуємо державне приватне партнерство саме, скажімо, в цьому навчанні. Але скажіть мені, будь ласка, що мають робити вузи і які освітні програми для того, щоб ці фахівці були конкурентоздатні, щоб вони виходили готовими для праці скажімо, підприємствах і організаціях? Для нас головне - щоб ми йшли в ногу з часом, в ногу зі змінами. І скажу вам так, що агрохолдинги, наприклад, вже придумали програму "Агротибети". Це такі собі "універсальні солдати", де в одній в одній людині збігаються всі функції: і аудитори, і бухгалтери, і юристи. А, наприклад, агроном може бути і людиною, яка буде займатися ветеринарною медициною в цьому ж підприємстві. Нам потрібно думати, як вирощувати вирощувати фахівців, які будуть здатні приймати самостійні рішення, які стануть господарниками, які будуть знати, як робити бізнес і як зробити відповідну справу. Це такі маленькі собі бізнесмени. І на це потрібно направляти державні кошти. Фахівці, які знають, ласка. ІВЧЕНКО В.Є. Я радий тому, що ми тут запроваджуємо норми державно-приватного партнерства. Я хотів, щоб тут гроші не тільки були, скажімо, абітурієнтів або батьків, щоб тут гроші були бізнесу, держави, в тому числі і абітурієнтів і батьків, якщо вони хочуть якісне здобути фахове навчання, тобто фаховий бакалавр як спеціальність в цих навчальних закладах. Тому ми будемо працювати над правками і саме додавати в цьому державному партнерстві… Дякую вам. Отже, зараз буде останній блок обговорення – виступи від народних депутатів, 9 хвилин. І в 17:10 я прошу усіх прибути в сесійний зал для прийняття рішення. Прошу провести запис на виступи від народних депутатів - 9 хвилин. Будь ласка, КРЕМІНЬ Т.Д. Тарас Кремінь, "Народний фронт". Шановні колеги, ніхто жодним чином не применшує і не гіперболізує значення і рівень важливості питання про роль фаховий передвищої освіти в Україні. Питання якраз полягає в тому, що на порядку денному на руках у народних депутатів України 3 законопроекти, які по-своєму… кожен по-своєму пропонує своє бачення розвитку оцієї однієї з найважливіших ланок розвитку України: 8321, 8321-1, і доопрацьований варіант, на якому ми наполягаємо, який варто підтримати, це 8321-д, який відповідає на всі виклики, який зміг стати збалансованим, який пропонує своє бачення розвитку коледжів і технікумів в Україні, який дає справжній шанс на розвиток освіти в Україні. Він консолідований із Законом "Про освіту", із Законом "Про вищу освіту", з іншими документами, які потребують величезної підтримки і значення. Тому 8321-д, який підтримується нашим комітетом, підтримується нашою фракцією, і повинен стати базовим. Прошу його і підтримувати. Дякую.

Ірина Констанкевич, 23 виборчий округ. Волинь. Шановні колеги народні депутати, я звертаюся до усіх, хто голосував за Закон "Про освіту", я звертаюся до усіх, хто підтримав зміни у вітчизняній освіті, я звертаюсь до усіх народних депутатів, хто хоче, щоб Україна мала конкурентоздатного фахівця, щоб мала такого працівника, який мав би робочі місця тут у нас в Україні. Для того, щоб ми мали такого спеціаліста, нам потрібно підтримати підтримати законопроект 8321-д, який об'єднає залу. Тому що це законопроект, який стосується майбутнього коледжів і технікумів. Причому я хочу наголосити: майбутнього найближчого. Якщо ми відтягнемо процедуру обговорення, доля цих закладів буде під питанням. Тому, шановне товариство, поруч із тим, що я закликаю вас до голосування за цей об'єднавчий законопроект, я ще, разом з тим, закликаю вас долучитися до роботи до другого читання і подавати свої правки, пропозиції. Ваш голос буде почутий і всі ті проблемні питання, які ще є, ми врахуємо. Разом з тим, я би хотіла ще подякувати пану Марченку Олександру Олександровичу, який був ініціатором цієї великої роботи над змінами в освітній галузі. І хочу сказати, що все, що було зроблено великою великою групою народних депутатів, буде враховано у подальшій роботі над законопроектом. Тому голосуємо за зміни в коледжах і технікумах, і законопроект… Веде засідання Голова Шановні колеги, я думаю, що тільки сліпий і глухий не чув в цьому залі про багатостраждальне місто Сміла в Черкаській області. Цей колись флагман промисловості харчової, радіо, електроніки, механізованої промисловості, по суті, зараз стоїть. Але завдяки особистим зусиллям педагогів трьох наших коледжів вдалося зберегти унікальну промислову базу коледжу номер один. 15 лютого цього року виповнилося 135 років коледжу харчових технологій. Це найстарший коледж в нашій державі, зовсім поруч знаходиться ЦППРК, центр підготовки і перепідготовки кадрів. Ви би бачили це обладнання, яке вони зберегли і не дали здати ні на металолом, ні розікрасти. Зовсім поруч третій коледж – промислово-економічний. Всі вони просять вас проголосувати в порядку подання законопроекти. Я особисто буду голосувати за всі три, сподіваючись на те, що ми дамо шанс нашим працівникам і нашій молоді не їхати закордон продавати себе в Європу, а створювати умови для розвитку підприємництва тут, в Україні. Я підтримую тих наших колег, які висловлювалися в підтримку Сан Санича Марченка. людина, яка два роки ходила по цьому залі і переконувала всіх і вся підтримати цю ідею. Тому я сподіваюся, що всі, хто зараз обідає, хто п’є чай, хто не доїхав, прийдуть назад в цей зал, і ми матимемо 226 голосів за ключовий проект, який ми повинні на закаті нашої Верховної Ради проголосувати. Слава Україні! Дякую. Я хочу підтвердити, що всі три законопроекти будуть поставлені в послідовності. І в нас ніякий не закат, в нас попереду ще багато відповідальної роботи для українського народу. Зараз буде фактично передостанній виступ. Я прошу усіх подивитись кого нема поруч, запросити у зал, колеги. Через 3-4 хвилини голосуємо. Подивіться, кого нема поруч, передзвоніть, запросіть в зал. Будь ласка, Головко Михайло. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 164 виборчий округ, Тернопільщина. Шановні колеги, цей законопроект, якого є автором Олександр Марченко і 260 народних депутатів, який ставить за мету підтримати, першу чергу, це нашу передпрофесійну технічну освіту, розуміючи, що це є базис, фундамент, в діяльності і життєдіяльності держави. Адже найбільший наш капітал з вами – це є наша нація, це є наші діти, це її майбутнє. А коли сьогодні українська молодь не бачить перспективи в нашій державі, коли сьогодні наші сусіди пропонують їм якомога кращі умови, перетягуючи, перекуповуючи, переманюючи їх до себе, щоби вони там асимілювалися, щоб вони там залишали і створювали там же сім'ї, оце є реальний удар по українській безпеці, по нашому майбутньому. Тому наше завдання і ми, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", підтримаємо законопроект 8321, щоби підтримати нашу освіту, підтримати професійно-технічну освіту, яка би дала можливість сьогодні реально розвивати цей напрямок, створювати на рівні держави, давати підтримку навчальним закладам. Бо сьогодні вони лишилися напризволяще, сьогодні скинули це тягарем на плечі місцевого самоврядування. Так звана реформа Гройсмана, яка довела до того, що сьогодні закриваються училища, і сьогодні ні педагоги не мають місця роботи, звісно, і в майбутньому і студенти не мають де навчатися, оце є загроза. Тому з нашої сторони держава має взяти на себе це завдання опіки і дати фінансування. А це 7 мільярдів сьогодні не вистачає на фінансування професійно-технічної освіти. Я закликаю вас підтримати цей законопроект, дати життя йому, дати майбутнє нашій молоді отримати якісну освіту. Бо сьогодні гостро не вистачає для малого і середнього бізнесу робочих місць: ні слюсарів, ні сантехніків, ні зварщиків, ні крановщиків. Це гостра проблема, не може економіка країни піднятися, якщо сьогодні немає спеціалістів. І, колеги, заключний виступ - Рибчинський Євген Юрійович. І я прошу усіх заходити в зал. Це буде заключний виступ, потім - голосування. Прошу усіх заходити в зал. Будь ласка, пане Євген. Дуже важлива тема для країни. І я хотів би передати слово своєму одногрупнику - Лабазюку Сергію Петровичу. Будь ласка. Сергій Лабазюк, Хмельниччина, 188-й округ. Колеги, ми розглядаємо надзвичайно важливий зараз законопроект. І, дійсно, потрібно максимально зібратись всім в залі і підтримати дану тему. Адже ми розуміємо, що за останні роки ми отримали надзвичайно складну ситуацію кадрову. І сьогодні з тим, що в нас щороку, все більше і більше відтік кадрів, і ми маємо надзвичайно критичну ситуацію з професійністю кадрів, це пов'язані теми, те, що сьогодні недофінансовується освіта. І ще раз хочу нагадати, про що мої колеги сьогодні говорили: у жовтні місяці не буде фінансування для коледжів. По принципу, якщо у бюджеті щось буде залишатися, вони отримують, це неприпустимо. Ми сьогодні не маємо морального права залишити якраз ключову галузь освіти, яка забезпечує трудовим ресурсом наші аграрні підприємства, аграрну державу, інші галузі держави, які мають можливість розвиватися, і, бачимо, що технології ідуть швидше, ніж ми навчаємо наших людей, дітей, даємо їм змогу дійсно отримати фахову освіту. Сьогодні зверталися до нас наші колеги, керівники коледжів, керівники профтехзакладів з тим, щоб ми підтримали дійсно законопроект, який є збалансований, а саме 8321-д. І колеги з профільного комітету наголошували, як багато було проведено роботи для того, щоб знайти ту оптимальну золоту серединку. Я є співавтором законопроекту 8321, але також хочу погодитися з тим, що збалансований є саме якраз 8321-д. Тому прошу колег підтримати даний законопроект за основу і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, обговорення завершене. Я прошу всіх на робочі місця. Зараз заключне слово - одна хвилина Співаковський. Колеги, я прошу всіх з лож повернутися в зал, щоб потім я не змушений був повертатися до голосування. Я прошу всіх, хто знаходиться зараз в кулуарах, зайти в зал і зайняти робочі місця.

комітет їх почув. Ми вам обіцяємо, абсолютно чітко, якщо сьогодні ми позитивно голосуємо, завтра засідання комітету, ми створюємо робочу групу між першим і другим читанням, запрошуємо всіх вас, всіх експертів долучитися до цієї роботи. Ми відпрацюємо між першим і другим читанням, знайдемо ті речі, які не вдоволяють вас, для того щоб знайти компроміс перед другим читанням. Шановні колеги, але, якщо зараз ми проголосуємо позитивно, ми будемо мати можливість до липня отримати повноцінний, гарний закон про фахову передвищу освіту, і з 1 вересня наші технікуми і коледжі будуть себе відчувати на захищеному законодавчому рівні. Голосуємо, шановні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, голосуємо, колеги. Нагадаю, я поставлю всі три в послідовності, але комітет пропонує взяти за основу третій, третій, 8321-д. Але я поставлю в послідовності, спочатку 21, потім 21-1, а потім той, який пропонує комітет, щоб ніхто не розгубився. Отже, поверніться на робочі місця, колеги, я переконливо прошу, хто в коридорах, поверніться на робочі місця. І я ставлю на голосування першим проект Закону про фахову передвищу освіту 8321, 21 - першим. Прошу голосувати. Перший - 21, не той, що комітет пропонує. Голосуємо.

Рішення не прийнято. І тепер, колеги, той, який пропонує комітет. Прошу всіх зайняти робочі місця, прошу всіх повернутись на місця, колеги, прошу максимально змобілізуватись. Будь ласка, колеги, підтримайте освіту, поверніться на місця. І я ставлю на голосування проект Закону фахову передвищу освіту, 8321-д, який нам профільний комітет пропонує прийняти за основу. Прошу голосувати, прошу підтримати, кожен голос має вагу, підтримаємо українську освіту. Голосуємо. Голосуємо, підтримаємо!

За-254 Рішення прийнято. Вітаю! Колеги, увага! Зараз я зроблю таку річ: я зараз всі питання місцевого самоврядування поставлю на рейтингове голосування. Я дуже прошу всіх бути в залі. Комітет попросив рейтингове голосування, і я прошу всіх бути на місцях, щоб ми побачили, який стан тих законопроектів. Отже, я перший ставлю на рейтингове голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", 8369. Рейтингове голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо, рейтингове голосування. За-193 Наступний. Проект Закону про засади адмінтериторіального устрою України, 8051. Рейтингове голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати.

І наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів, 6439-д. Прошу голосувати, прошу підтримати, рейтингове голосування. Прошу голосувати.

Я думаю, ми можемо переходити в розгляд. Отже, колеги, і в мене ще одне питання є. Хто за те, щоб ми розглянули про призначення позачергових виборів сільських та селищних голів. Прошу провести рейтингове голосування. Рейтингове, прошу підтримати, колеги, - вибори місцевих голів. Рейтингове голосування підтримуємо. Прошу голосувати. Підтримуємо. Це буде дуже важливий і хороший знак, як ми сьогодні відкриємо шлях для виборів. Отже, ми входимо в розгляд проекту Закону 6439-д про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів. І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу голосувати, прошу підтримати за скорочену процедуру. Голосуємо. За-155 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Федорука Миколу Трохимовича. Будь ласка, пане Миколо.

колегами-депутатами Княжицьким, Соболєвим, Рибаком, Величковичем, Лунченком, Довбенком, а також внесений Івченком, Крульком і депутатом Лопушанським. Тобто цей законопроект, підготовлений нашим комітетом, об'єднав всі ті пропозиції. Під час обговорення законопроектів комітет дійшов висновку, що вони містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин, а саме посилення державних гарантій соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських, та, відповідно до частини першої статті 100 Регламенту Верховної Ради, вважаються комітетом альтернативними. Хочу сказати, що передбачає цей законопроект: виокремити в окрему категорію високогірні населені пункти, які розташовані на висоті 600 метрів і вище над рівнем моря за умов, що найменше як 50 відсотків сільськогосподарських угідь в межах населених пунктів розташовані на схилах крутизною 20 градусів і більше, і також посилити державні гарантії соціально-економічного розвитку цих територій. - членів комітету, комітет вирішив: рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів, внесений депутатами, прийняти за... (реєстраційний номер 6439) від 12.05, внесений народними депутатами Княжицьким, Соболєвим, Рибаком, Величковичем, Лученком… 30 секунд, будь ласка. ФЕДОРУК М.Т. Рекомендувати Верховній Раді також законопроект № 6520 також відхилити. І рекомендувати Верховній Раді відхилити законопроект 7038. І внести на розгляд Верховної Ради проект Закону законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів, підготовлений комітетом, прийняти за основу, об'єднаний, скажімо так. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Шановні колеги, це дійсно унікальний закон, який враховує особливості життя людей, функціонування господарства в абсолютно унікальних районах. Аналогічні закони є практично в усіх країнах, в тому числі і Європейського Союзу, які мають саме високогірні населені пункти, бо особливості утворення і адміністративно-територіального устрою, особливості функціонування закладів освіти, дошкільної освіти, медичних установ, особливості надання послуг, будівництво доріг, всієї соціальної інфраструктури відрізняється докорінно від інших населених пунктів, які розташовані не в таких екстремальних умовах. Наш законопроект робить лише перший крок, невеликий, але дуже важливий, для того, щоб люди, які живуть в цих неймовірних умовах, не кидали ці населені пункти, а давали можливість їм розвиватися, отримувати достойну освіту, охорону здоров'я, мати ті самі елементарні послуги, якими користуються мешканці інших населених пунктів. Цей законопроект – це реально тільки початок. Да, він потребує додаткових видатків з бюджету. Але якщо ми не надамо ці додаткові видатки з бюджету, ці населені пункти зникнуть, ми не будемо мати таких унікальних рекреаційних зон, ми не будемо мати унікальних зон для сільського "зеленого" туризму, ми просто не будемо мати людей, які будуть проживати в таких населених пунктах. Тому фракція "Батьківщина", а я є з моїми колегами одним з співавторів цього закону, проаналізувавши і побачивши на власні очі, як живуть люди в цих районах, просимо підтримати цей законопроект і проголосувати за нього. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Народного фронту" Микола Княжицький. Він, власне, є ідеологом цього законопроекту. Дякую. Шановні колеги, це дуже важливий законопроект, тому що це законопроект, який стосується життя людей, яке є, справді, важким. В українських Карпатах тиждень тому лежав сніг. По дорогах, які знаходяться, на жаль, в складному стані, тому що ремонтуються, цей процес відбувається, але не так, як хотілось би, люди не могли виїхати навіть до районних центрів. В українських Карпатах традиційно, як ви бачили, не так давно загинули люди, які приїхали туди для того, щоб там подорожувати, тому що доріг між селами немає. В гірських населених пунктах, які знаходяться на великій відстані від районних центрів, фактично не можна довести людей в лікарню, не можна, щоб нормально працювали школи, тому що діти, які живуть в пришкільних інтернатах, а інтернати ці зараз закриваються, по 10-15 кілометрів ходять пішки до школи. Дуже вас прошу підтримати цей законопроект, підтримати лише в першому читанні. Тут є представник міністерства регіонального розвитку, ми працюємо з міністерством для того, щоб на друге читання допрацювати цей законопроект і зробити його таким, який би і соціальні гарантії для громадян зберігав, і заохотив розвиток бізнесу і інвестицій в гірські населені пункти, який би підтримав створення відповідних державних програм. Фракція "Народний фронт" голосуватиме за цей закон. Ще раз хочу подякувати колегам із "Самопомочі", "Батьківщини", "Блоку Петра Порошенка", всіх фракцій і груп, які присутні тут в залі, з якими ми разом над цим законом працювали. Це закон, який справді нас має об'єднати, тому що життя кожного українця, – Олег Ляшко, дякую особливо, – життя кожного українця для нас є справді вкрай важливим. А зберегти унікальну гірську українську культуру, зберегти культурну спадщину, з якою пов'язані і імена Івана Франка, і Грушевського, і Стефаника, і багатьох інших українських письменників, – це наш обов'язок. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Самопомочі" Березюк Олег. Шановні пані і панове, цей закон – це закон Чернівецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей, які мають ці високогірні райони. Цей закон є тільки першим кроком до того, щоб зрозуміти потреби цих районів, для того, щоб вони зберегли можливість жити там людей і надавати послуги собі і гостям. Цей закон є для збереження і людей, і природи, і інфраструктури. Це закон, який, можливо, вперше в українській історії робить особливим те, що є особливим. Ще одна дуже важлива структурна річ. Цей закон вперше справедливо визначає категорійність щодо висоти над рівнем морем. Бо можна жити в високогірному районі на висоті 400, 500 метрів, а можна жити на висоті 600 і І яблуня родить зовсім інакше, картопля родить зовсім інакше на цих висотах, і вижити на цих висотах є значно важче. Тому, шановні колеги, я думаю, що ми з вами сьогодні маємо підтримати людей, які творять автентичність української культури і живуть там, де жити непросто. Ми голосуємо "за". Колеги, через 5 хвилин відбудеться голосування. Я прошу всіх голів фракцій максимально запросити депутатів в зал. Зараз від Радикальної партії Ленський передає слово Олегу Ляшку. Будь ласка. Олег Ляшко. Ми - автори цього законопроекту про державні гарантії для гірських та високогірних населених пунктів. Цей законопроект був зареєстрований у 2017 році, 2 роки він пролежав тут, в парламенті. Чому цей важливий закон 2 роки лежав в парламенті? Тому що спаму, тисячі нікому не потрібних законопроектів. Хтось собі щось дерибанить, хтось краде, хтось лобіює і через це високогірні пункти страждають теж, бо 2 роки до них не могли дійти руки. Я надіюся, нарешті трапиться ця історична подія, вперше за 30 років існування українського парламенту, де заговорили за наші гори, за наші населені пункти, за проблеми жителів високогір'я: Чернівеччина, Карпати, Закарпаття, Франківщина там живуть люди, люди такі ж самі, як і ви. Тільки їм живеться дуже важко. В горах повітря розріджене, відстані високі, грошей заробити майже ніде, на відміну від парламенту, тут кожний день бабки гребуть, а в горах нема чого гребти крім тяжкої праці. Тому треба підтримати закон і з бюджету підтримати жителів високогір'я. Честь їм і хвала! І хай живуть до 100 років! Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. як кілька депутатів вийшли в кулуари. Будь ласка, запросіть усіх з кулуарів в зал. Ми буквально через 2-3 хвилини переходимо до голосування. Я дам 1 хвилину Віктору Пинзенику, а потім Рибаку. І ми переходимо до голосування.

Перша норма. Вона передбачає, що держава встановлює надбавки до цін на продукти, які закуповує держава. Хочу вас інформувати, держава давно не закуповує продукцію, її закуповують суб'єкти господарювання. А якщо державні органи проводять закупівлю продукції, то для цього є процедура публічних закупівель. Друге. Якщо ми згадаємо норму чинного закону, яка передбачає, що держава зобов'язана постачати в такі населені пункти продукцію, то нам треба відновити держплан і державний комітет постачання. Третя норма. Передбачена оплата електроенергії за тарифом 50 відсотків. Скільки систем підтримки громадян буде у нас в Україні? У нас ще система субсидії. Якщо я куплю будинок в чудовому мальовничому куточку Карпат, то я незалежно від доходів повинен 50 відсотків Далі. Закон передбачає встановлення коефіцієнтів до медичної субвенції, а прийнятим законом про медичну реформу у нас передбачено, що ми не вділяємо гроші на медичні установи, ми оплачуємо послуги. Далі. Закон… Закон встановлює доплати до тарифних ставок на 50 відсотків вище для працівників бюджетних установ, включаючи територіальні органи виконавчої влади. Закон встановлює підвищення 50 відсотків пенсії, ніж в інших регіонах України. Скажіть, будь ласка, чим ви поясните, що населений пункт на 600 метрів в висоті має на 50 відсотків пенсії вищі, ніж населений пункт, який на 20 метрів нижче знаходиться? Я пропоную колегам… Дякую вам. І, колеги, зараз заключний виступ. Від "Блоку Петра Порошенко" Рибак. Через дві хвилини голосування, колеги. Цього закону чекали дуже багато і громад в горах. І якщо зараз із-за браку дисципліни ми не підтримаємо, це буде неправильним. Тому прошу усіх зайти в зал. Будь ласка, дві хвилини Рибак. І потім переходимо до голосування. 17:34:34 РИБАК І.П. Іван Рибак, 202 виборчий округ Чернівецька область. Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття, Чернівецька область, Буковина, а і Крим також, як високогірні його райони, будуть мати певну підтримку саме дякуючи прийняттю цього закону, який ще парламент восьмого скликання має шанс прийняти тут, в стінах нашого парламенту, саме сьогодні. Шановні колеги, насправді, цього законопроекту чекають десятки тисяч, сотні тисяч мешканці високогір'я. Вони живуть у важких кліматичних умовах, де тривалість зимового періоду набагато вища, ніж на рівнинній території української держави, де набагато більша кількість опадів, де капітальних ремонтів потребують дорожня інфраструктура, школи, дитячі садки, амбулаторії, лікарні, до сьогоднішнього дня дуже важко добратись до дитячого садочка чи до школи, а вже і закриваються пришкільні інтернати, як-то на Путильщині чи на Верховинщині, і діти просто по 20-30 кілометрів до школи не можуть потрапити. Насправді ми повинні в прийнятті через прийняття цього законопроекту, а забезпечити ті соціальні стандарти, які ми декларуємо з вами. Бо люди, які проживають там, у високогір'ї, абсолютно в інших умовах. Їм по 20-30 кілометрів йти до магазинів, по 50 кілометрів до лікарень, а це неможливо в тих умовах. Я закликаю всіх бути небайдужими до мешканців українських Карпат та Кримського високогір'я і підтримати цей законопроект хоча б за основу в першому читанні. Дякую. Тільки не виходьте з зали, поверніться, колеги. "Опозиційний блок" вимагає слово, я змушений дати одну хвилину. Будь ласка, Долженков, включіть мікрофон. І прошу займати робочі місця. Олександр Долженков, "Опозиційний блок". Шановні громадяни України, шановні колеги! Ми з повагою відносимося до громадян, що мешкають у високогірних населених пунктах Карпат та Кримських гір. Але при цьому ми проти того, щоб надавали будь-які преференції при обрахунку заробітних плат, пенсій та інших видів соціального забезпечення. Тут говорять про те, що в яких важких умовах кліматичних живуть люди у високогірних місцевостях. А в яких складних умовах з екологічної точки зору живуть люди Донбасу, Маріуполя, Кривого Рогу, чи в них там курорт якийсь екологічний? Чи вони взагалі там не заслуговують на якісь доплати? Ми виступаємо за те, щоб наряду з підвищенням відповідних коефіцієнтів зазначеної категорії населення також підвищували на відповідні розміри тим мешканцям, які живуть в умовах складної екологічної обстановки. Тому ми просимо повернути його на перше читання. Будемо підтримувати з цією пропозицією. Дякую. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. І я прошу всіх зайняти робочі місця. Ще раз наголошую: величезна кількість громад чекає нашого рішення. Я прошу повернутися в зал. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (6439-д). Тільки за основу, колеги. Всі поправки ми зможемо прийняти в підготовці до другого. Будь ласка, поверніться в зал. Отже, голосуємо за основу. Підтримуємо. Голосуємо злагоджено, відповідально. Голосуємо. Кожен голос має значення. зараз поставлю на повернення. Колеги, я наголошую, ми створимо робочу групу. Ми зможемо доопрацювати до другого читання. це тільки за основу. Колеги, я зараз поставлю на повернення. Я прошу всіх підтримати, колеги. Це дуже важливо. В залі є голоси. Отже, прошу приготуватись до голосування. Я ставлю на голосування пропозицію… Я ставлю на голосування пропозицію щодо повернення до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (6439-д) за повернення до голосування за основу. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, кожен голос. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо. За-192 Колеги, я ще раз поставлю. Колеги, давайте змобілізуємося на повторне перше тоді. Я ще раз поставлю повернення, якщо не буде, на повторне перше. Отже, ще раз, ще раз поставлю повернення, і потім за основу. Отже, ще раз ставлю. Хто за те, щоб повернутись до голосування за основу, прошу проголосувати. Хто за повернення, прошу проголосувати.

І тепер, колеги, ставлю наступну пропозицію: повернути в комітет для підготовки на повторне перше читання, щоб ми не втратили законопроект. Прошу всіх змобілізуватись. Ви приймаєте таку позицію? Ви підтримуєте, Оксана? Ви підтримуєте на повторне перше? Всю. На повторне перше, підтримуєте? Підтримуєте. Добре, колеги, давайте змобілізуємося і на повторне перше - в комітет. Бо, якщо ми його відхилимо в цілому, це буде дуже поганий знак для наших громадян. Колеги, давайте, я ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (6439-д) повернути в комітет для підготовки на повторне перше читання. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Голосуємо. Голосуємо гуртом. Підтримуємо, колеги, кожен голос має значення. Кілька голосів не вистачило. Давайте колеги… Не встигли? Змобілізуємося. Колеги, будь ласка, зайдіть в зал, приготуйтесь до голосування. Я прошу всіх на робочі місця повернутись. Колеги, не ведіть дебатів під час голосувань. Будьте на робочих місцях. Я дуже прошу всіх підтримати, щоб ми не втратили законопроект. Я дуже прошу, колеги, це не стосується політики. По фракціях, будь ласка, покажіть. По фракціям останнє голосування. "Блок Петра Порошенка" – 69. Я думаю, можна більше. "Народний фронт"

30. Отже, колеги, прошу всіх змобілізуватись і прошу підтримати повернення в комітет на повторне перше читання. Це цілковито прийнятна позиція, цілковито прийнятна. І я прошу вас, колеги, підтримайте. Отже, ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (№ 6439-д) ми повернули в комітет для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Спочатку за повернення, а потім голосуємо. Перше - повернення до голосування. Голосуємо. Голосуємо за повернення, колеги.

верніться, будь ласка! Пане Сергій, верніться! Голосуйте. Отже, 6439-д - в комітет для повторного першого читання. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо.

Рішення прийнято. Ми не втратили законопроект. Я прошу в комітеті його розглянути. І прошу по фракціям. Рішення прийнято. По фракціям. "Блок Петра Порошенка" –

про призначення позачергових виборів сільських та селищних голів. Колеги, це поза політикою – це вибори сільських і селищних голів. Я прошу, в залі є достатньо голосів, я поставлю на рейтингове голосування, підтримайте, будь ласка, це. Отже, колеги, я оголошую про перехід до розгляду питання про призначення позачергових виборів сільських та селищних голів. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Бойко Олену Петрівну. Будь ласка, Олена Петрівна, знайдіть правильні слова для залу. А я прошу усіх заходити в зал. "Стріла", "18-й", поверніться в зал, поверніться в зал. Шановні народні депутати, шановний головуючий! Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики, місцевого самоврядування пропонує до розгляду проекти постанов про призначення позачергових виборів окремих сільських та селищних голів у зв’язку з достроковим припиненням їх повноважень на підставі положень статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Звертаю увагу, що в проектах пропонується різна дата призначення виборів, зважаючи на дати розгляду клопотань на засіданнях комітету та вимоги Закону України "Про місцеві вибори". У зв’язку з цим комітет пропонує призначити позачергові вибори окремих сільських та селищних голів на неділю 27 жовтня 2019 року, прийнявши проекти постанов за основу та в цілому зі зміною в них запропонованої раніше дати. Просимо підтримати рішення комітету. Дякую за увагу. І від себе. Шановні колеги, це наш обов’язок, це імперативна норма Верховної Ради. Прошу підтримати всі постанови про призначення позачергових виборів. Дякую. Отже, колеги, вам Бойко Олена Петрівна пояснила важливість цього питання. Зараз прошу усіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Я поставлю спочатку рейтингове. Перше рейтингове. Прошу зайти в зал всіх і зайняти робочі місця. Я звертаюсь до людей, які зараз є біля ложі уряду. Пане Геннадій, зверніться, хай всі займуть робочі місця. Попросіть, хай всі займуть робочі місця. Я поставлю на рейтингове голосування питання про призначення позачергових виборів сільських та селищних голів. Хочу вам повідомити, що комітет провів масштабну роботу і вибрав ті проекти постанов, які не мають жодного конфлікту, по яких нема жодних непорозумінь, де нема будь-яких політичних розбіжностей. Це є (я зачитаю, щоб це було зрозуміло), це проект постанови про Фастівський район, Сумської області, Київської області, Харківської області, Чернівців. Усіх регіонів, колеги, усіх регіонів. Це однією постановою. Я прошу приготуватись до голосування. І я ставлю спочатку рейтингове голосування. Ми так ніколи не проголосуємо. Колеги, зараз буду називати по прізвищам. Поки не відійдете від президії, у нас не буде шансів провести вибори. Поверніться на робочі місця. Я прошу повернутись на робочі місця. Це йдеться про вибори місцевих голів, колеги. Місцеві громади це чекають. Чому я маю благати вас? Це ви маєте розуміти важливість цього питання. Отже,

Отже, я ставлю загальне рейтингове. Якщо будуть голоси, потім кожну постанову окремо. Зараз ми рахуємо кожен голос. Отже, я ставлю рейтингове голосування. Якщо є голоси, кожну постанову ставлю на голосування. Я ставлю на рейтингове голосування підтримку призначення позачергових виборів сільських та селищних голів. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Рейтингове голосування. Прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо "за", підтримуємо, підтримуємо місцеві громади, які чекають нашого рішення. Я ще раз поставлю, колеги, ще раз поставлю рейтингове. Я бачу, підійшло кілька депутатів. Колеги, займіть робочі місця, я ставлю ще раз рейтингове голосування по підтримці постанови Прошу проголосувати, прошу підтримати рейтингове голосування, прошу голосувати. За-167 Це неможливо. Колеги, ще одне рейтингове голосування по наступному законопроекту. Якщо є підтримка - входимо, нема - не входимо. Наступний є проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України (9219). Він наступний в порядку денному, я його поставлю тільки на рейтингове. Якщо є голоси, ми його тут же зможемо прийняти, якщо нема голосів - закриваємося. Отже, колеги, ставлю на рейтингове голосування в підтримку проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України (9219). Рейтингове голосування, прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, рейтингове голосування, прошу підтримати, рейтингове голосування.

Колеги, ми вже фактично і не встигли б розглянути цей закон, бо лишилося всього 5 хвилин, ми не могли б встигнути його розглянути. Але, тим не менше, ми сьогодні прийняли надзвичайно важливий закон про освіту, про реформу освіти, ми також прийняли надзвичайно важливу постанову про підтримку наших українських музеїв. Але, найголовніше, ми сьогодні розблокували підписання Закону про функціонування української мови як державної, і це було ключовим рішенням цього дня. Я ще раз повторно вітаю з тим важливим державницьким рішенням. І, я переконаний, в найближчий день Президент України Порошенко підпише цей закон. І невідкладно вийде спецвипуск "Голосу України", щоб він був опублікований і не могло бути ні в кого ніяких сумнівів з приводу того, що закон стане чинним. Отже, колеги, всім дякую за плідну роботу цього дня. І вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Завтра о 10-й годині ранку прошу всіх прибути в зал для продовження нашої роботи. Дякую. І до побачення. Дякую.